Прошу заходити в зал. Колеги, час, відведений для перерви, завершений. Я прошу всіх заходити в зал. Зараз у нас надзвичайно важливий блок – блок питань національної безпеки та оборони. Першим ми будемо розглядати законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України. Попередньо всі фракції парламенту, практично усі, підтримують даний законопроект. І я сподіваюсь, що ми і підтримаємо пропозицію за скорочену процедуру, і підтримаємо цей законопроект. Наступний буде проект Закону про Державну спеціальну службу транспорту, наступний буде про військовий обов'язок і військову службу (6689) і друге читання – щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення АТО. І останній буде 5027: про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Колеги, блок з п'яти питань безпеки і оборони. Ми багато часу витратили зранку на політичні дискусії. Але я переконаний, що, коли йдеться про питання безпеки і оборони, зал буде працювати злагоджено. І я прошу всіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал і прошу секретаріат Верховної Ради запросити всіх депутатів в зал.

Колеги, можемо вже ставити на голосування? Колеги, я хочу вам сказати логіку подій. Зараз я поставлю за скороченою процедурою розгляд. Якщо ми не підтримаємо скорочену процедуру, ми можемо поставити під ризик весь блок безпеки і оборони. Я тому дуже прошу голів фракцій запросити депутатів у зал, я прошу обдзвонити, передзвонити колегам, повідомити їм, що час для перерви вже дві хвилини як завершений, і запросити всіх депутатів у зал.

Колеги, я ще раз хочу наголосити, якщо ми не проголосуємо за розгляд за скороченою процедурою, ми поставимо під ризик розгляд цього блоку, тому я прошу всіх максимально змобілізуватись. І зараз я поставлю на голосування пропозицію розгляду проекту Закону 6109 за скороченою процедурою. І я прошу всіх, колеги, підтримати всіх, хто підтримує даний законопроект, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка, займіть робочі місця і приготуйтесь до голосування.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 щоб проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях ми розглянули за скороченою процедурою (6109). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу всіх, хто підтримує цей законопроект, підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

За-125 Я ще раз поставлю, і запросіть депутатів в зал. Я ще раз поставлю.

Я прошу всіх заходити в зал. Я ще раз пояснюю логіку. Ми переходимо до питань безпеки і оборони. Якщо ми будемо розглядати за повною процедурою, ми не встигнемо розглянути законопроекти. Я прошу голів фракцій запросити депутатів у зал і прошу всіх підтримати. Я прошу показати результат попереднього голосування на табло. ласка, покажіть на табло, щоб ми бачили, де потенціал. Я думаю, що… коли я зараз поставлю, усі підтримають. Я думаю, цей законопроект, він не тільки законопроект безпеки і оборони, це також наші зобов'язання перед європейцями. І я знаю, що на більшості засідань фракцій було прийнято рішення підтримати даний законопроект. І тому, колеги, я прошу запросити своїх колег у зал, і прошу усіх, хто підтримує даний законопроект, підтримати також і пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Прошу заходити в зал, займати робочі місця і приготуватися до голосування. Отже, готові? Я ставлю ще раз на голосування, і прошу під час голосування бути на робочих місцях. Прошу уважно всіх приготуватися до голосування. І прошу підтримати розгляд проекту Закону 6109: щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби - за скороченою процедурою. Колеги, кожен голос має вагу. Я прошу усіх проголосувати. Прошу усіх проголосувати і підтримати. дочекаємось, дочекаємось. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги, дуже уважно, кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо, голосуємо, колеги. Прошу усіх підтримати, переконливо прошу. За-154 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Суслову Ірину Миколаївну. Будь ласка, пані Ірина. Шановний головуючий, шановні колеги, на ваш розгляд вноситься законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. Даний законопроект був розроблений народними депутатами спільно з представниками Генштабу та громадським сектором. Парламентський Комітет з питань безпеки і оброни, а також Комітет з прав людини, підтримали законопроект 6109 та рекомендували ухвалити його за основу. Він передбачає низку змін, які зроблять жінок повноправною частиною Збройних Сил України. А саме: перше - встановлення рівних можливостей при укладенні контракту на проходження військової служби;друге - скасування необґрунтованих обмежень щодо звільнення жінок в запас; третє - забезпечення жінкам та чоловікам рівного обсягу відповідальності під час проходження військової служби; четверте - встановлення однакових засад для проходження військових зборів чоловікам та жінкам. Ідеологія законопроекту 6109 полягає в досягненні рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків в українській армії. При цьому слід усвідомити, що це не лише додаткові преференції, але й додаткова відповідальність. Проте своєю участю у цій війні українки довели, що готові до цього. Наголошую, що ми не просимо або не вимагаємо якихось преференцій для жінок в армії. Наша мета зробити так, щоб у Збройних Силах України найбільше цінувалися кваліфікація та здібності, а не стать, і стать не ставала перешкодою для їх реалізації. На жаль, сьогодні жінки в Збройних Силах України продовжують залишатися "невидимим батальйоном". Станом на кінець минулого року в Збройних Силах України проходило службу 17 тисяч жінок, це вісім з половиною відсотків від загальної кількості військових. І щодня вони робили вагомий внесок у нашу з вами безпеку та незалежність. Міжнародний досвід свідчить, що… Міжнародний досвід свідчить, що сильними та ефективними є армії, які зробили жінок своєю невід'ємною частиною. Тому закликаю колег народних депутатів підтримати нашу ініціативу та ухвалити даний текст законопроекту в першому читанні. Кожен ваш голос – це суттєвий внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Пашинський Сергій Володимирович.

в першу чергу його ідеологію. Я зауважу, що ідеологія цього законопроекту не захист материнства та дитинства, ідеологія цього законопроекту не якісь гендерні квоти, ідеологія цього законопроекту дати можливість жінкам-воїнам реалізовуватись в Збройних Силах, будувати свою кар'єру в Збройних Силах, служити Україні в Збройних Силах. Зауважу, що зараз законодавство не захищає жінок-воїнів. Зокрема, є дуже величезні обмеження по віку. Наприклад, контракт на проходження військової служби не може підписати жінка старша 40 років, незважаючи на її військові звання. А це означає, що у нас не тільки немає жінок-генералів, а й навіть теоретично просто не може їх бути, поки така ситуація панує в законодавстві. Тому комітет просить підтримати цей законопроект. А про те явище, як жінка-воїн, я вважаю, відомо тут кожному депутату. І в цьому сенсі я хочу, щоб зараз депутати висловили велику шану пам'яті однієї такої жінки-воїна Аміни Окуєвої, яка стала символом боротьби України з російською агресією і яка загинула від руки кремлівських терористів. Слава героям! Слава Аміні Окуєвій!

Дякую. Отже, колеги, прошу провести запис: два – за, два – проти. І прошу колег запрошувати в зал. Прошу провести запис, будь ласка.

Від "Блоку Петра Порошенка" Білозір Оксана Володимирівна. Будь ласка, пані Оксана. 13:03:51 БІЛОЗІР О.В. Шановні колеги, я хочу наголосити на тому, що це надзвичайно важливий законопроект. І ми не можемо його сьогодні розглядати як механізм, який забезпечить участь жінок. Тому що це рамковий документ, ми будемо над ним працювати і встановлювати саму систему механізму участі жінок у війні. І сьогодні ми йдемо фактично вже позаду наших проблем, ми унормовуємо, виводимо у правове поле те, що існує по факту. Сьогодні в нашій армії нараховується від 10 до 30 відсотків жінок, які абсолютно безправні, які не можуть робити кар'єрний ріст, які виконують функції одні, а по факту абсолютно інші. Тому фракція "Блоку Петра Порошенка" буде підтримувати цей закон. І я пропоную вас і закликаю проголосувати за нього. Дякую за увагу.

жінка у формі. І нехай буде вічна ганьба кожному з тих мужчин-боягузів, що поховались під спідниці своїх жінок і не пішли на війну у той час, коли замість них це повинні робити дівчата, І я закликаю кожного порядного мужчину в цьому залі, хто не хворий, хто не імпотент, хто любить, а не боїться жінок, вшанувати жінок і стовідсотково проголосувати за цей закон. Дякую. Дякую. Сидорович передає слово Сироїд, пізніше вона виступить замість Сидоровича. Від "Батьківщини" Кужель Олександра Володимирівна передає Олені Шкрум. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, "Батьківщина" буде, без сумніву, підтримувати цей законопроект. І, дійсно, ми говоримо про те, що сьогодні в армії більше 17 тисяч жінок, які не можуть служити більше 40 років, тоді як чоловіки на найвищих посадах залишаються до 60 років. І, звісно, треба прибирати цю дискримінацію, тому що жінки захищають Батьківщину, жінки мають право це робити, жінки це роблять у багатьох речах краще, ніж чоловіки. І, зрозуміло, ми будемо підтримувати цей законопроект. Але зараз я вимушена сказати, що тоді, коли ми розглядаємо безпекові важливі законопроекти, законопроекти по нашим ветеранам, які захищають тих людей, які кладуть життя за країну і кладуть життя за демократичну, європейську Україну, на жаль, зараз на Європейській площі відбувається повний бєспрєдєл на російській мові, коли не поліцейські, а "менти" б'ють людей, б'ють наших народних депутатів-колег, які зараз там, перекидають машини. І, вибачте, це повна ганьба, що в Раді зараз про це не говорять, і я вимушена про це зараз сказати. Не можна розглядати безпекові законопроекти і говорити про наших героїв, про Небесну Сотню і про тих, хто захищає Україну, і в той же час проводити бєспрєдєл. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сироїд Оксана Іванівна, будь ласка. Беззастережно жінки придатні до військової професії не менше, ніж чоловіки, і вони себе проявили у цій професії впродовж багатьох тисяч років, і проявляють по сьогодні. І тому це дуже добре, що сьогодні ми нарешті готові до прийняття відповідних законодавчих рішень. Але я також тут для того, щоб звернути нашу увагу на інше. Ми робимо вигляд, що нічого не відбувається, ми робимо вигляд, що ми просто тут працюємо і розглядаємо закони це в той момент, коли фактично деспотична машина душить людей. Ви зверніть увагу на те, що відбувається зараз на вулицях Києва. Це не йдеться про особистість, ви можете ставитися до особистості по-різному, це йдеться про державу і про свободу людини. Про державу і свободу людини, про повагу до державних інститутів. Ви кричите, бо ви зневажаєте державні інститути. Якщо ви хочете поважати державні інститути, то ті державні інститути повинні поважати людину і її свободу. Кричіть, наступними прийдуть по вас, і не буде кому кричати. Колеги, я наголошую, надзвичайно важливий законопроект. Я бачу, як депутати підходять, але може не бути достатньо голосів. Я дуже прошу, я дуже прошу запросити депутатів в зал, і я прошу, особливо голів фракцій, зараз максимально мобілізувати. А ще Радикальна партія не виступала, так? Добре, добре. Дві хвилини, Ігор Мосійчук. Будь ласка, пане Ігор. І прошу запрошувати депутатів в зал. Шановний український народ! Шановний український парламент! Це надзвичайно важливий закон, який по суті віддасть честь тисячам, десяткам тисяч українських жінок, які зі зброєю в руках з першого дня захищають нашу країну. Я особисто захоплююся своєю доброю знайомою Оленою Білозерською, яка воює з першого дня, спочатку в ДУК "Правий сектор", пізніше в Українській добровольчій армії. На жаль, жінки гинуть так, як і чоловіки на фронті. І не тільки на фронті, в тому числі і в мирному Києві, де вбили, російська агентура вбила мою помічницю Аміну Окуєву. Ця ж російська агентура, ця ж російська агентура вчинила замах на мене. І зараз в центрі Києва ця російська агентура на гроші Курченка, на гроші Курченка робить державний заколот! І я вимагаю від влади, від Президента, від Служби безпеки України, негайно задіяти всі механізми для затримання і арешту, під варту всіх, хто фінансується з Москви. Я знаю, про що я говорю. І в цьому залі прозвучить ще не одне прізвище тих, хто в тому числі перебуваючи в цьому залі, продався Москві, продався Кремлю, на гроші Кремля служить і на гроші Кремля вбиває Україну і вбиває українок. Підтримаймо цей законопроект, віддамо честь всім українським жінкам, які воюють і які склали голову в боротьбі за територіальну цілісність нашої країни. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, зараз ще надам слово для виступу по даному законопроекту Ірині Геращенко 2 хвилини. І я прошу голів фракцій запрошувати депутатів в зал, через 2-3 хвилини відбудеться голосування, і ми перейдемо, закінчиться обговорення, ми перейдемо до прийняття рішення. Будь ласка, Ірина Геращенко, Перший заступник Голови Верховної Ради України. Дякую. Шановні колеги, як ви знаєте, минулого тижня в Україні відбувся перший жіночий конгрес. До речі, я хочу подякувати депутаткам і депутатам від всіх фракцій, які долучилися до його проведення. І ми насправді разом з вами пройшли дуже великий шлях для просування питань гендерної рівності в усіх сферах, в тому числі і в політичному житті. Єдина сфера, де поки що ми пасемо задніх і де немає справедливості, це є військові структури і це є Служба безпеки України. нам було дуже приємно вітати жінок-генералів з найближчих наших країн-партнерів, членів НАТО, де вони презентували скільки сьогодні жінки роблять в армії. Але в цьому залі сиділи українські жінки військові, і серед них була, наприклад, одна жінка, уявіть собі, в усіх миротворчих операціях України. Її запитали, що "в якому ви є званні". "Підполковник",- відповідала ця наша колежанка. "А скільки років ви підполковник?" Жінка, яка знає шість європейських мов, жінка, яка пройшла всі миротворчі операції і як аналітик сьогодні допомагає так само продумувати ці миротворчі операції. Вона відповіла, що вона шість років є підполковником. А чому? Та тому, що вона не має права - це замкнуте коло, - стати полковником, бо знаходиться на посаді, де має бути полковником, але не може, бо це заборонено відповідними нормативами, указами і радянським законодавством. Насправді сьогодні ми маємо більше 23 тисяч жінок, які по контракту служать в армії. Але знаєте, скільки серед них офіцерів? Тільки 3 тисячі, і це є несправедливо. Нещодавно 72 бригада легендарна "Чорних запорожців" повернулася на місце постійної дислокації, і серед тих героїв і героїнь, які бо не могли стояти, була одна жінка-контрактниця, яка постраждала під час останніх обстрілів Авдіївки, їй відірвало… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд завершити. Їй відірвало кінцівку, цій жінці, і вона так само хоче продовжити свою службу в армії, але вона не може просуватися далі, тому що це заборонено нормативами. Я вважаю, що наш з вами обов'язок всього парламенту сьогодні, напередодні свята української армії, а завтра буде професійне свято української армії,

Ми переходимо до прийняття рішення, і я прошу всіх зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу і членів комітету, і авторів комітету посприяти максимальній мобілізації. Я почекаю ще 30 секунд, будь ласка, щоб депутати зайняли свої місця. Отже, ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях Пропозиція комітету – за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати 6109 за основу. Підтримаємо, колеги, прошу проголосувати.

За-221 Почекаємо, бачу, не встигли. Будь ласка, я прошу зайти в зал, чотири голоси… ні, голоси є, ми просто… Отже, колеги, я ставлю першою пропозицію повернутись. І прошу зайняти робочі місця. Отже, Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до 6109. Прошу зайняти робочі місця і взяти участь в голосуванні. Прошу підтримати, прошу проголосувати за повернення до 6109. Будь ласка, максимально змобілізовуємося, кожний голос. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо.

Один голос, я бачу, ще раз… Я бачу, так. Будь ласка, я бачу-бачу вас, Ірино, зараз я поставлю. Отже, колеги, змобілізуйтесь і будьте на робочих місцях. І я ставлю ще раз на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків (6109). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, прошу голосувати, кожний голос, уважно голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо.

За-231 Ми повернулись. Тепер я ставлю проект Закону 6109 за пропозицію комітету за основу. Колеги, уважно, за основу. Прошу всіх підтримати, прошу уважно голосувати 6109 за основу. Голосуємо. Колеги, прошу підтримати.

Колеги, увага, не розіходьтеся, будь ласка. Я, колеги, з вашого дозволу я зроблю наступну річ, увага. Наступні проекти закону, які стосуються безпеки і оборони, і попередньо перед тим, як ставити на розгляд, буду ставити рейтингове голосування, щоб ми побачили на предмет підтримки. В Регламенті зазначено, що Голова Верховної Ради може провести рейтингове голосування, щоб визначити підтримку того чи іншого законопроекту. Колеги, по питаннях безпеки - це особливо важливо. Отже, колеги, я розумію, що всі в залі усвідомлюють, що ми не можемо поставити під ризик жодного з питань безпеки і оборони. Зараз я поставлю на рейтингове голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" щодо статусу Державної спеціальної служби транспорту. Я ставлю цей законопроект на рейтингове голосування на предмет того, чи є достатньо голосів у залі, щоб ми могли перейти до його розгляду (7242). Я прошу всіх змобілізуватися і взяти участь у рейтинговому голосуванні. Отже, хто підтримує, щоб ми перейшли до цього законопроекту, прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо, прошу підтримати. Прошу проголосувати.

Наступний, будь ласка, уважно мене послухайте! Це є проект Закону про внесення змін до статті 21-4 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (щодо удосконалення окремих питань виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України) (6689), колеги. Я прошу всіх підтримати у рейтинговому голосуванні перехід до розгляду цього законопроекту. Колеги, я прошу уважно всіх всіх проголосувати і підтримати. Спочатку це рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати. Кожен голос, колеги! Можна ще раз, давайте я ще раз поставлю. Якщо не всі зорієнтувалися, я поставлю ще раз рейтингове залізничну службу (7242). Зараз я просто провожу вивчення позиції залу. Отже, я ще раз ставлю, провожу рейтингове голосування по проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" (7242). І, колеги, це проводиться рейтингове голосування. Я прошу максимально змобілізуватися і я прошу підтримати 7242. Це є рейтингове голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Прошу підтримати, голосуємо. За-214 Я думаю, що в залу є потенціал входити... Колеги, я ставлю першим на розгляд проект Закону 6689, який більшу підтримку в залі проявив, це про військовий обов'язок і військову службу (6689). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою.

За-178 І я запрошую до доповіді народного депутата України Чорновол Тетяну Миколаївну. Ідеологія цього законопроекту дуже проста, він взагалі дуже короткий, але надзвичайно важливий. По суті, це великий виклик перед нами, що ми його не прийняли до цих пір. Справа в тому, що в нас військовий контракт може підписати, для проходження військової служби, може підписати не тільки громадянин України, а також громадянин будь-якої держави. Однак у випадку загибелі сім'я військовослужбовця, сім'я загиблого громадянина України отримує більшу фінансову допомогу, ніж родина загиблого іноземця. Так сталося, тому що в свій час ми, сесійний зал, підняли виплати по загибелі військовослужбовця, але при цьому не врахували той нюанс, якщо цей військовослужбовець не є громадянином України. Тому даний законопроект цю дірку закриває, він урівнює виплати що сім'ям загиблим громадянам України, що сім'ям загиблих іноземців, якщо вони проходять службу у військових силах України і, на жаль, героїчно загинули на цій війні, яка зараз триває через агресію Російської Федерації у нас на Донбасі. Дякую за увагу. Дякуємо, шановна автор законопроекту важливого. Шановний пане Пашинський, Сергій Пашинський, зараз слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергію Пашинському, я перепрошую, комітет вирішив, що цей законопроект буде доповідати представник комітету Іван Вінник. Будь ласка, пане Вінник. 13:25:21 ВІННИК І.Ю. Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, важливий проект, який доповіла моя колега Тетяна Чорновол. Він дійсно, власне, вирішує дві проблеми. Перша, найбільша, пов'язана з тим, що військовослужбовець – це громадянин України, а проходити службу, військову службу за контрактом може будь-яка особа6 громадянин України, чи особа без громадянства, чи громадянин іноземної держави. в лавах Збройних Сил України за контрактами, які ми дозволили як Верховна Рада восьмого скликання підписувати іноземним громадянам та особам без громадянства, проходять чимало службу цю, чимало осіб, які захищають незалежність, суверенітет України, ми зобов'язані як в законодавстві забезпечити еквівалентний, адекватний, достатній соціальний захист родинам, якщо військовослужбовець загинув під час проведення антитерористичної операції, під час відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України. Саме це мета цього законопроекту, він прирівнює в правах громадян України з іноземцями, особами без громадянства під час проходження військової служби. Одночасно, поряд з тим, ми збільшуємо грошову допомогу, яку отримають родини загиблих, в разі загибелі. Ми розуміємо, що в державі тривають інфляційні процеси, ми розуміємо, що гроші, які були в 14 році, за купівельною спроможністю та паритетом відрізняються від тих можливостей, які існують сьогодні. Тому ми зобов'язані системно дбати про цю ситуацію. Комітет пропонує прийняти цей законопроект за основу. Є зауваження науково-експертного управління. Ми їх доопрацюємо до другого читання. Тому прошу голосувати. Дякую. Звичайно. Шановний колего, ми дякуємо вам за доповідь. Зараз, хвилиночку, мене трошечки відволікли. Я прошу записатись для обговорення цього важливого законопроекту. Колеги, будь ласка, прошу вас записатися. Будь ласка, від Радикальної партії Мосійчук. Пане Ігорю, може, ви з місця хочете доповідати? А, Олег Ляшко, будь ласка. Пане Олеже, запрошуємо вас до слова. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда голосуватиме за цей закон. Ми щиро дякуємо всім, хто, не маючи українського паспорта, але люблячи Україну, підтримуючи наш народ, прийшов у важкий для нашої країни час, став пліч-о-пліч з нашими українськими хлопцями і дівчатами для того, щоб боронити рідну країну. І обов'язок влади, обов'язок української держави – зробити максимально все для того, щоб підтримати цих добровольців. А від нас може бути тільки одне, довічна шана, слава і подяка за те, що у чотирнадцятому році, та й до сьогодні, багато осіб, які, на жаль, не мають українського громадянства, але мають український дух і мають любов до України. Я, користуючись нагодою, що розглядається такий важливий закон, я хотів би звернутися до Президента Порошенка. У вашій Адміністрації лежать сотні звернень від добровольців, які не мають українського громадянства, які хочуть отримати це українське громадянство, які заслужили право на українське громадянство ціною навіть свого здоров'я, своєї крові, захищаючи рідну країну. Треба припинити надавати громадянство олігархам російським чи партнерам. Треба припинити надавати громадянство, як грузинському зайді, який убивав свій власний народ, потім незаконно отримав громадянство і сьогодні на кремлівські гроші намагається зробити заколот в Україні і в Києві. Громадянство треба давати як найвищу цінність тим, хто його заслужив. Хто, як не добровольці, хто, як не ті люди, які, взявши зброю, пішли на передову захищати країну, хто, як не вони заслуговують на громадянство? Тому я прошу Президента, його Адміністрацію невідкладно розглянути всі звернення і надати українське громадянство добровольцям, які захищають нашу рідну країну.

Зараз виступи від фракцій. Пане Олеже, я переживаю за цілісність вашої фракції, як за найріднішу буквально. Давайте зараз "Батьківщина", а ви поки з'ясуйте взаємини між фракціями. Добре? Будь ласка, пані… Зараз виступи від фракцій, шановні колеги, за і проти від фракцій. Будь ласка, пані Шкрум. А ми поки почитаємо Регламент. Будь ласка, пані Олена. Пані Олена Шкрум, я прошу вас. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, на сьогодні у нас у Верховній Раді лежить більше 130 законопроектів, які спрямовані на підвищення обороноздатності держави, захист ветеранів, захист військовослужбовців і захист їх сімей. Насправді швидкість їх проходження майже близька до нуля. Ми вибрали з громадськими активістами, з волонтерами, з самими добровольцями, з "Юридичною сотнею", яка надає безкоштовні юридичні консультації добровольцям, атошникам та ветеранам,

давно-давно розглянуті профільним комітетом. На сьогодні, на жаль, ми розглядаємо лише два таких законопроекти. Без сумніву, це є важливим питанням. Це питання про те, щоб давати одноразову грошову допомогу тим сім'ям загиблих осіб без громадянства або іноземцям, які служили в Збройних Силах, які фактично, ну, поклали своє життя за наший з вами з вами захист і за нас з вами, і за нову Україну. Але, на жаль, сьогодні дуже багато є випадків, коли загиблий військовослужбовець загинув після звільнення зі служби вже. наприклад, він тяжко захворів, був звільнений через три місяці, тому що захворювання було невиліковне. І після того, як він звільнився, він, на жаль, помер у шпиталі. І його сім'я на сьогодні не отримує жодної копійки допомоги, тому що він загинув вже після звільнення. І ми з колегами подали дуже давно, 8 місяців назад законопроект, який би допоміг отримати одноразову грошову допомогу цим сім'ям. Це законопроект 6268, 8 місяців назад зареєстрований, 5 місяців назад розглянутий комітетом, і, на жаль, на сьогодні він не розглядається в цій Раді.

і дуже важливу річ відповім. Сьогодні ми втратили годину часу без будь-якої потреби. Сьогодні була вимога, в тому числі від ваших колег, щоб ми взагалі не розглядали жодних питань. Я не розумію, як можна вимагати розгляд законопроектів і в той час просто не давати працювати Верховній Раді України. Коли я прошу голосувати за скорочену процедуру, я не бачу достатньої кількості голосів. Я роблю все можливе, щоб максимальну кількість законопроектів, які поставили на порядом денний, ми проходили. Але для того має бути, крім вимог, ще співучасть, і співвідповідальність, і спільна ініціатива, щоб ми змогли повноцінно працювати. Отже, колеги, зараз заключний виступ. Після того ми переходимо до голосування. І я прошу всіх голів фракцій, і представників, які підтримували даний законопроект, запросити своїх колег в зал і приготуватись до голосування. Будь ласка, Лозовий, дві хвилини. І ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Коли український парламент розглядає такі державницькі, такі надзвичайно важливі, такі історичні проекти законів, від прийняття яких нам не буде соромно перед прийдешніми поколіннями, то треба бути в парламенті, бути на роботі і голосувати. А не лазити по дахах, машинах СБУ, які затримали особливо небезпечного антидержавного злочинця, не блокувати українських силовиків, не провокувати ситуацію в державі, бути тут і голосувати, підтримати бійців, в тому числі добровольців, в тому числі тих героїв, яких я сам, з них багатьох, знаю особисто. Які в 2014 році, коли з'явилось унікальне історичне явище – добровольчий рух, коли, наче птаха Фенікс, з попелу відродилася зусиллями українських добровольців Українська повстанська армія, і в тому числі великі друзі нашого народу, іноземці, поїхали добровольцями воювати в полк "Київ", в Українську добровольчу добровольчу армію, в "Правий сектор", в "Азов", в "Святу Марію", в інші добровольчі батальйони і, ризикуючи життям, здоров'ям і свободою, боролися за соборність і незалежність України, то ми повинні ми повинні захистити цих людей. І коли є такі ініціативи, ми маємо їх підтримувати. Замість того, щоб, як деякі наші колеги сьогодні, підтримують російських найманців, злочинців, які готові переступати будь-яку моральну межу, які стали політичними лузерами в своїй країні і бояться туди їхати. А в нашій країні на гроші курченків, на гроші коломойських намагаються розвалити нашу державу і прийти до влади, вони мають сидіти. А тим нашим колегам, які в залі, замість того, щоб підтримати добровольців, зараз по суті намагаються знищити державу, ганьба їм буде завжди. І прийдешні покоління, діти, онуки, їх проклянуть. Слава нації! Колеги, я прошу усіх займати місця. Ми завершили обговорення, ми переходимо до прийняття рішення. Отже, я ще раз переконливо прошу народних депутатів приготуватись до голосування. Під час виступів усі фракції і групи висловили свою підтримку цьому законопроекту. І я прошу усіх приготуватися до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 21-4 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (щодо удосконалення окремих питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності. Отже, 6689 пропозиція комітету за основу. Прошу проголосувати. Колеги, я ще раз повернуся, приготуватися до голосування. Отже, 6689 пропозиція комітету за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. прошу голосувати, прошу підтримати, голосуємо. Прошу підтримати. Не добігли. Я поставлю на повернення, тільки вас прошу під час голосування не мандрувати по залу, а бути біля свого робочого місця. Отже, колеги, будь ласка, займіть робочі місця, прошу всіх приготуватися до голосування, прошу запросити всіх в зал. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування за проект закону 6689. Отже, прошу проголосувати, прошу підтримати за повернення 6689. Голосуємо, прошу підтримати,

Я бачу. Ще раз, будь ласка, займіть робочі місця. І я ще раз ставлю пропозицію повернення до проекту Закону 6689. Я хочу наголосити, кожен голос має значення. І, будь ласка, під час голосування беріть безпосередню участь в роботі Верховної Ради. Прошу проголосувати і прошу підтримати, 6689 повернення, прошу проголосувати.

За-232 Ми повернулися. І тепер я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 21– 4 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (№ 6689) за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати, за основу. Прошу підтримати. За-228 Рішення прийнято, колеги. І мені сказали, що в результаті політичних консультацій проект Закону про вибачте, проект Закону про Державну спеціальну службу транспорту отримує підтримку в залі (7242). наступний він є в порядку денному, і я ставлю на голосування пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо за скорочену процедуру. За-191 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді Секретаря Ради національної безпеки і оборони Турчинова Олександра Валентиновича, будь ласка. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Вашій увазі пропонується дуже важливий для безпеки країни законопроект: про внесення змін до Закону про Державну спеціальну службу транспорту. Цей законопроект розроблено на виконання рішення Ради безпеки і оборони України від 13 вересня поточного року, яким було чітко визначено необхідність забезпечення з 1 січня наступного року функціонування Державної спеціальної служби транспорту у системі Міністерства оборони України. Сучасна військова політична ситуація вимагає ефективного транспортного та логістичного забезпечення Збройних Сил України, а також інших військових формувань в умовах протидії агресії Російської Федерації. Державна спеціальна служба транспорту є спеціалізованим воєнізованим державним органом, тому для ефективного забезпечення оборонних потреб країни повинна функціонувати в умовах прийняття рішень одним стратегічним центром. У зв'язку із зазначеним є необхідність переведення Держспецслужби транспорту з підпорядкування цивільного Міністерства інфраструктури у пряме підпорядкування Міністерству оборони України. Законопроектом передбачається визначити загальну чисельність цієї служби до 5 тисяч осіб, з яких 4 тисячі 600 – військовослужбовці. У відповідній пропорції буде збільшена чисельність Міністерства оборони України. Окрім того, законопроект сприятиме вирішенню питань соціального забезпечення особового складу служби як військовослужбовців у єдиному нормативному правовому полі. Цей законопроект дозволить узгодити функціонування і завдання Державної спеціальної служби транспорту з відповідним функціонуванням і завданням Збройних Сил України в рамках цілісної системи сектору безпеки і оборони, зняти існуючі на сьогодні штучні адміністративні міжвідомчі перепони для реалізації єдиної військово-технічної політики, уникнути розпорошення коштів оборонного бюджету країни. Шановні народні депутати, я переконаний, що незалежно, до якої фракції ви відноситесь, входите ви…

об'єднатись у підтримці безпеки і оборони нашої країни. Тому прошу підтримати цей законопроект за основу і в цілому. Це принципово важливо зараз, напередодні голосування за бюджет країни. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Валентиновичу. І я запрошую до співдоповіді від Комітету з питань національної безпеки і оборони Вінника. Шановні колеги, Комітет з питань нацбезпеки та оборони розглянув поданий Президентом України законопроект "Про Державну службу спеціального транспорту" щодо зміни її статусу, включення в Міністерство оборони, господарчим підпорядкуванням і включенням як одного з підрозділів Збройних Сил України, який буде виконувати завдання в мирний період та в особливий період, який триває наразі зараз. Ця ситуація спричинена тим, що сьогодні Збройні Сили України потребують належного логістичного забезпечення як в зоні проведення антитерористичної операції, так і до зони проведення антитерористичної операції, так і для виконання завдань військового характеру в тилу (щодо забезпечення збереження та живучості арсеналів, які, на жаль, є предметом атаки з боку сьогодні Російської Федерації, а також її ватажків, які, на жаль, діють і всередині України. Тому пропонуємо сьогодні підтримати Закон України… законопроект України про Державну службу спеціального транспорту щодо статусу. Ключова ідеологія, яка полягає в тому, що з центрального органу виконавчої влади цей орган перетвориться в державну службу спеціального транспорту, є спеціалізованим військовим формуванням, що входить до системи Міністерства оборони України. 600 військовослужбовців, 5 тисяч загальна кількість осіб, відповідний статус військовослужбовців для осіб та членів їх сімей, захист у разі загибелі, каліцтва, інвалідності, тобто все буде поширено з тією самою ідеологією, як до будь-якого військовослужбовця. Прошу підтримати за основу та в цілому це рішення комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, прошу провести запис: два – за, два – проти. Але також прошу виступати максимально лаконічно. В нас ще два без пекові закони в нашому блоці. Будь ласка, прошу провести запис. Він "Народного фронту"

нам обов'язково необхідно зараз проголосувати невідкладно, підтримати даний законопроект, і саме напередодні прийняття бюджету України. даним законопроектом пропонується включити Державну спеціальну службу транспорту до системи Міністерства оброни України та уточнити організаційні засади щодо її функціонування в мирний час та особливий період. Тому прошу всіх підтримати даний законопроект. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ.

усі три роки перебування в парламенті, голосувала і буде голосувати за закони, які зміцнюють безпеку нашої держави, дають можливість відновити мир, територіальну цілісність, повернути мільйони українців їхні дома, в їхні обійстя, які вони втратили, відновити мир в Україні. Для цього треба бути сильними, мати не лише сильну армію, а, в першу чергу, сильну економіку. Сильна економіка можлива за умови, коли працюватиме національний виробник, коли кожен українець матиме роботу і достойну зарплату. Але безпека держави це не лише звитяжний подвиг наших героїв на фронті, прикордонників, спецслужб, розвідників, безпека держави – це і ситуація в середині країни. Сто років тому Україна втратила державність не тому, що ми були слабші від більшовицького війська, а тому що в середині новоявлені гетьмани між собою чубилися і більшовики влаштовували повстання в Києві, замість того, щоб надіслати армію на підмогу студентам під Крутами і зупинити армію Муравйова. Те, що сьогодні відбувається в Києві під проводом кремлівського агента Саакашвілі на гроші банди Януковича, Курченка, – це державний заколот по нотаткам Кремля, це спроба розвалити і підірвати Україну зсередини. Всі, хто підтримує заколот Саакашвілі, працюють на Кремль, за гроші Кремля, свідомо чи несвідомо, і не розказуйте мені, що ви не знаєте уроки історії, що ви не знаєте уроки історії столітньої давнини. Я вимагаю від Генерального прокурора негайно прийти до парламенту і продемонструвати докази антидержавної змови Саакашвілі, Кремля і оточення Януковича. І всіх до одного в тюрму, хто зрадив країну. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від фракції "Батьківщина" Соболєв Сергій Владиславович. Шановні колеги, фракція "Батьківщина", без сумніву, підтримає даний законопроект. Так само, як фракція "Батьківщина" дуже хотіла б заслухати Юрія Луценка стосовно чорного списку бухгалтерії Партії регіонів, в якому фігурують десятки, якщо не сотні, прізвищ. Так яка ж доля цих людей? Де ділися чорні списки Партії регіонів, в тому числі і тих, хто сидить в цій сесійній залі і отримував кошти із рук Януковича? Тепер вони найбільше кричать про те, що виявляється, є інші, які з ними змагалися за ці кошти Януковича. Я думаю, що наступив час для відвертої розмови. І розібратися, так все-таки на чиї кошти взагалі існують на сьогоднішній день так звані партії, які набрали в свої списки людей Януковича, які мають в своїх списках людей Юри Єнакіївського, які існують на гроші Януковича і Єнакіївського. А далі ми тільки тоді зможемо розібратися в усіх інших питаннях. А оскільки відповіді на перше питання немає, не буде відповіді і на друге питання, бо це вигідно тим, хто прикрився революцією, не бувши ні дня на Майдані, а тепер пробують вирішувати свої брудні справи за ті ж самі гроші Януковича. Тому ті, хто не бачать у власному оці бревна, нехай не пхаються туди, де очевидно одне-єдине. Хто дав громадянство Саакашвілі? Президент Порошенко. Він давав громадянство агенту Росії? Хто тоді Президент Порошенко?! Це відповіді, на які ми повинні отримати їх тут і сьогодні. Дякую. І, колеги, заключний виступ – Ірина Геращенко, після якого ми перейдемо до голосування. Колеги, щоб не ставити по кілька раз, я дуже прошу всіх голів фракцій максимально змобілізувати і запросити депутатів в зал. Через дві хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, Ірина Геращенко. 13:51:05 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую фракції БПП, яка передала мені право виступити з цього законопроекту. І я би хотіла особливо звернутись до шановних колег із "Самопомочі", з якими ми зараз мали цікаву дискусію відносно цього законопроекту, важливого. Друзі, наша армія за ці три роки, дійсно, зробила дуже серйозні успіхи щодо своєї модернізації. там, де ми маємо визнавати, у нас є ще серйозні прогалини – це інженерні війська. Російська Федерація географічно так влаштована, що їх інженерні війська знаходяться на дуже високому рівні. І цей законопроект, як правильно доповів нам шановний Секретар Ради нацбезпеки і оборони, просто вводить в дію рішення Ради безпеки і оборони щодо посилення наших інженерних військ через доєднання до них дуже серйозної транспортної компоненти. Як людина, яка дуже часто сьогодні буває на фронті і буває в тих бліндажах також, я хочу вас запевнити, що це є прохання нашого рядового составу армії, що ми маємо посилити

цього законопроекту через передачу їм транспортної складової, повірте, ми робимо дуже правильно, враховуючи ті виклики, які сьогодні стоять перед нашою армією, і цього супротивника, який має дуже серйозно саме інженерну складову. Тому дуже прошу просто проголосувати зараз за цей законопроект, цим самим виконати не тільки рішення Ради нацбезпеки і оборони, а й почути не тільки український генералітет, а простого солдата, який сьогодні своїми руками і лопатою копає ці бліндажі, щоб захистити своє життя. Давайте дамо їм, будь ласка, більш сучасні для цього механізми. І просто перевіримо через рік, як це працює. Дуже прошу вас це підтримати, будь ласка! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, обговорення завершено. Я прошу всіх зайняти зараз свої місця. Я ще раз наголошую, щоб ми не ставили на повернення голосування, я прошу всіх запросити в зал, зайти у зал і зайняти робочі місця. Я прошу допомогти мені членів комітету, ініціаторів цього законопроекту. Я прошу зайняти робочі місця під час прийняття рішення. Отже, Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" щодо статусу Державної спеціальної служби транспорту (№ 7242) за пропозицією комітету за основу і в цілому, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Колеги, уважно кожний голос. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

Олександре Валентиновичу, вітаємо з прийняттям рішення. Дякуємо за участь у засіданні Верховної Ради України. І, колеги, я ставлю зараз рейтингове голосування по 6565. Це законопроект, який передбачає зміни щодо деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення АТО. Важливий законопроект, там всього кілька правок, ми зможемо його зараз пройти, якщо буде воля залу. Але ми не маємо права його завалити. І я ставлю на рейтингове голосування на предмет підтримки проекту Закону 6565. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо! Прошу підтримати. Рейтингове голосування на предмет підтримки.

на рейтингове голосування заключний законопроект нашого блоку. Послухайте уважно, колеги. Це проект Закону про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (5027). Щоб не поставити під ризик жоден законопроект з питань безпеки, я зараз оголошую рейтингове голосування на предмет того, яка підтримка в залі цього законопроекту. Тому я прошу максимально змобілізуватись і взяти участь в голосуванні.

За-211 Як ви гадаєте, пройдемо, колеги? Ні. Ризик, так? Голова комітету говорить, що це є високий ризик. А раз є ризик, ми не можемо поставити питання блоку безпеки і оборони, тим більше лишається 3 хвилини, і це є недостатньо часу для того, щоб ми змогли повноцінно обговорити даний законопроект. Тому, шановні колеги, хочу нагадати вам, що сьогодні ми прийняли рішення на ранковому засіданні про участь у вечірньому засіданні і заслуховування Генерального прокурора, Служби безпеки, САП, НАБУ і… Регламент? О 16 годині, колеги, я говорю. Я ще раз інформую. О четвертій годині ми розпочнемо з доповіді Генерального прокурора, будуть всі мати змогу задати запитання. Буде пропозиція таким чином побудована, в режимі як повного читання: 20 хвилин – доповідь, потім 25 хвилин – запитання від фракцій і 15 хвилин – запитання від депутатів. Тобто і усі фракції зможуть задати питання, і усі депутати. Якщо ми не встигнемо, то ми на середу перенесемо звіти і заслуховування. Колеги, в нас було емоційне ранкове засідання, але ми змогли прийняти дуже важливі закони і по ратифікації, і закони безпеки і оборони. я змушений зараз оголосити про завершення ранкового засідання Верховної Ради України. О 16 годині я всіх прошу прибути в зал для продовження нашої роботи. Дякую, колеги. До 16:00. Дякую,